Kjörbréf Arnars Þórs Jónssonar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hann hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni.

Til svara eru: Forsætisráðherra, innviðaráðherra, vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra og heilbrigðisráðherra.

Frú forseti. Í á annað ár hef ég kallað eftir framtíðarsýn frá hæstv. forsætisráðherra varðandi það hvernig skuli tekist á við það faraldursástand sem stendur enn.

kallar eftir framtíðarsýn frá eigin ríkisstjórn um það hvernig skuli takast á við þetta ástand til framtíðar. Auðvitað er það rétt hjá hæstv. forsætisráðherra að veirur eiga það til að breyta sér og ný afbrigði að birtast, það var fyrirséð. Og þótt ég sé ekki sérfræðingur í þessum fræðum þá heyrði maður það snemma í þessum faraldri að líkur væru til þess að veiran myndi halda áfram að þróast og verða vægari en um leið meira smitandi. Þannig þróist veirur jafnan.

fyrir alla Íslendinga að hafa greinst smitaða. Svarið er iðulega þetta: Þetta snýst allt um álagið á heilbrigðiskerfið og að við höldum því á þeim stað að kerfið ráði við það.

Það er hins vegar ekki rétt sem hann heldur fram, að hér hafi ekki verið skýr sýn frá upphafi í baráttunni við faraldurinn. Það er sú skýra sýn sem skilar því að Ísland stendur í hópi fremstu þjóða þegar kemur að því hvernig okkur hefur tekist til í þeirri baráttu, hvort sem litið er til hlutfalls bólusettra, fjölda andláta eða árangurs af efnahagsaðgerðum. Sú skýra sýn birtist í upphafi með þeim aðgerðum að reynt var að bæla niður veiruna eftir fremsta megni en tryggja um leið gang samfélagsins. Eftir að bólusetningar tóku kipp,

og um það er töluverð óvissa, eins og hv. þingmaður þekkir, ég veit að hann fylgist vel með erlendum fréttum og sér til hvaða ráðstafana stjórnvöld víða eru að grípa. Það er ljóst að ómíkron-afbrigðið smitast gríðarlega hratt. Við sjáum það bara á smittölum í löndunum í kringum okkur og við sjáum það í þeim líkönum sem vísindamenn okkar hafa sett fram. Hins vegar sjáum við líka að það veldur minni veikindum. En það breytir því ekki að ef smitefni er jafn mikið og raun virðist vera þýðir það alltaf að ákveðið hlutfall veikist alvarlega og þarf á þjónustu sjúkrahúsa að halda. Og þá kem ég að seinni fyrirspurn hv. þingmanns, sem felur í sér hvort hugsanlegt sé að létta álagi af spítalanum með öðrum leiðum. Ég get ekki annað sagt en það er nákvæmlega það sem hefur verið gert. Hann nefnir hér liðskiptaaðgerðir og hér stendur til að opna liðskiptasetur á Akranesi, sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt til þess að létta álagi. Fyrir utan það hafa samningar verið gerðir við ýmsa aðila einmitt til að ná þeim árangri að létta álagi af spítalanum.

einhverjar sviðsmyndir eftir því hvernig faraldurinn þróast næstu misseri og jafnvel næstu árin. Meira að segja hæstv. fjármálaráðherra, formaður stærsta stjórnarflokksins, er farinn að spyrja sömu spurningar, væntanlega hæstv. forsætisráðherra, sem virðist, ásamt Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, ráða því sem þau vilja í þessari ríkisstjórn. Enda átti ég orðastað hér fyrir fáeinum dögum við hæstv. fjármálaráðherra um einmitt seinni hluta spurningar minnar, hvort ætti í auknum mæli að leita eftir þjónustu þeirra sem geta veitt hana á góðan hátt og hagkvæman til að létta af Landspítalanum. Hæstv. ráðherra virtist einu sinni sem oftar taka vel í þessa fyrirspurn, en það virðist stranda á Vinstri grænum, sem fara sínu fram í þessu stjórnarsamstarfi og ráða því sem þeir vilja ráða.

hvað varðar þá stöðu að við höfum náð settum markmiðum um bólusetningu. Ísland stendur nú fremst þegar við berum okkur saman við nágrannalöndin um örvunarbólusetningu sem mun skipta verulegu máli sem vörn, bæði gegn þessu nýja afbrigði en líka gegn öðrum afbrigðum. Það breytir því ekki að óvissan er enn mikil um það hversu alvarlegum veikindum þetta afbrigði getur valdið hjá þeim sem smitast. Það eru ákveðnar vísbendingar um að það hlutfall sé í kringum 0,7%. Það er hins vegar svo að þessi sýn hefur legið algerlega skýr fyrir og það veit hv. þingmaður mætavel. Hann veit líka mætavel að sá árangur sem við höfum náð er góður á alþjóðavísu. Ég spyr bara: Er hv. þingmaður ósáttur við það hvernig til hefur tekist í baráttunni við faraldurinn?

Það er mikið fagnaðarefni að samstaða ríki um að greiða öryrkjum jólauppbót að fjárhæð 53.500 kr., skatta- og skerðingarlaust. Fólk munar svo sannarlega um þessar greiðslu. En það eru fleiri sem þurfa á aðstoð að halda. Fjöldi ellilífeyrisþega lifir undir fátæktarmörkum og á erfitt með að ná endum saman í venjulegu árferði, hvað þá um jólin í miðju Covid.

Mun hæstv. ráðherra félagsmála styðja þá breytingartillögu Flokks fólksins til að mæta sárri neyð þeirra ellilífeyrisþega sem minnstar tekjur hafa? Er það ekki líka alveg sjálfsagt mál að styðja þennan hóp?

þakka þeim sem sendu ákall, þakka stjórnarandstöðunni þeirra vinnu og stjórnarmeirihlutanum þeirra vinnu, samráðherrum mínum og fulltrúum meiri hlutans í fjárlaganefnd. Þetta var mjög góð niðurstaða. Við þurfum síðan að klára þetta með hraði, eins og hv. þingmaður veit. Það er ágætt að tilkynna þingheimi það að Tryggingastofnun hefur staðið í undirbúningi að þessu frá því fyrir helgina og við vonumst til að þetta geti klárast eins hratt og hægt er. En ég vil áfram leggja áherslu á það að við lítum til heildarendurskoðunar á kerfinu. Við höfum of mikið á undanförnum árum, alveg óháð þessari eingreiðslu, verið að stagbæta kerfið. Það eru of miklar skerðingar þvert á bótaflokka. Þetta vil ég gera forgangsmáli í samvinnu við samtök örorkulífeyrisþega og fatlaðs fólks.

upp í tvennt; annars vegar að vori til þegar orlofsgreiðslur eru greiddar og hins vegar í desember. Það var komið á félagslegum viðbótarstuðningi við þau sem minnst hafa milli handanna meðal eldra fólks í fyrra eða frá og með árinu í ár. árinu í ár. Ég vil því benda á að það hafa ýmis skref verið tekin og svo höfum við boðað endurmat á kerfinu líka meðal eldra fólks. En komi fram tillaga þessa efnis sem hv. þingmaður nefnir þá verður hún væntanlega tekin hér til þinglegrar meðferðar og skoðunar.

og krónu á móti krónu skerðingar. Ég spyr mig: Er ekki jafnrétti? Er ekki réttlæti? Eigum við ekki að sjá til þess að við séum ekki alltaf að skilja einhverja út undan? Er ekki kominn tími til þess að aldrað fólk — við erum að tala um aldrað fólk og jafnvel veikt

Hæstv. forseti. Ég þakka þingmanninum aftur fyrir umræðuna hér og endurtek bara það sem ég sagði áðan. Ég held að við gerum okkur öll grein fyrir því að í hópi eldra fólks er fólk sem er

hvort sem það er á meðal eldra fólks, öryrkja, þeirra sem lægstu launin hafa eða eru í atvinnuleit. Það er risastórt verkefni sem ég vonast til að við getum tekið höndum saman um hér á Alþingi á þessu kjörtímabili

er hækkun frítekjumarks á atvinnutekjum eldra fólks. Þetta er aðgerð sem gagnast 3% ellilífeyrisþega, það eru 1.300 manns, og hún rennur aðallega til þeirra tekjuhæstu. Þetta eru 67% karlar, 33% konur. Eftir situr hins vegar allt það fólk sem getur ekki unnið lengur og reiðir sig á lífeyri og greiðslur úr lífeyrissjóðum. Þarna eru konur í miklum meiri hluta.

Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera fyrir þetta fólk? Þetta fólk situr eftir með átta sinnum lægra frítekjumark en hinn hópurinn og mun halda áfram að dragast aftur úr launafólki samkvæmt því fjárlagafrumvarpi sem ríkisstjórnin hefur lagt fram. Hvar er eiginlega virðingin fyrir öllu þessu fólki? Hvers konar forgangsröðun er þetta eiginlega? Ég held að það væri við hæfi að hæstv. forsætisráðherra kæmi hingað upp og gæfi þessu fólki einhverjar skýringar.

Herra forseti. Ég þakka hv. þm. Jóhanni Páli Jónssyni fyrirspurnina. Fyrst er því til að svara, og ég veit ekki hvort hv. þingmaður þekkir þær breytingar sem gerðar voru á almannatryggingakerfinu hvað varðar eldri borgara hér á síðasta kjörtímabili,

við tekjulægsta hópinn í hópi eldri borgara. Það er áhugavert að skoða að það er hópur sem á ekki full réttindi í almannatryggingakerfinu eins og því var breytt árið 2016, konur í meiri hluta og fólk af erlendum uppruna. uppruna. Þegar hv. þingmaður spyr um forgangsröðun þá er rétt að líta til heildarmyndarinnar, þeirra breytinga sem voru gerðar 2016, þeirra breytinga sem voru gerðar aftur 2019/2020 sem vörðuðu þennan tekjulægsta hóp sem var mikið forgangsmál hjá mér að yrði horft til. til. Hvað þessa breytingu varðar þá snýst hún kannski fyrst og fremst um að hvetja eldri borgara til þátttöku á vinnumarkaði. Það er raunar líka boðað í þeim orðum sem finna má í stjórnarsáttmála þegar kemur að breytingum á almannatryggingakerfinu fyrir örorkulífeyrisþega.

í hópi örorkulífeyrisþega en gerum öðrum þeim sem hafa möguleika á því að sinna einhvers konar atvinnu það kleift, en það erum við ekki að gera með kerfinu eins og það er núna. Það er slík kerfisbreyting sem ég kallaði eftir og að hún sé ekki hugsuð sem þvingandi aðgerð heldur sem hvetjandi aðgerð þar sem við höfum þessi tvö markmið að leiðarljósi. Af því að hv. þingmaður vitnaði í stjórnarsáttmála, og taldi ekkert haldfast koma fram

en í svörum sínum talaði hæstv. forsætisráðherra fyrst og fremst um fólk sem ekki er með slík réttindi. Ég velti því þá fyrir mér hvort hæstv. forsætisráðherra telji ríkisstjórnina hafa tekið með nógu afgerandi hætti á lágtekjuvanda meðal eldra fólks sem þarf að þola það að strax og komið er yfir 25.000 kr. úr lífeyrissjóðum kemur hver einasta króna til talsverðar skerðingar á greiðslum sem koma frá Tryggingastofnun.

gildi það sama um örorkulífeyrisþega. Því er til að svara að ég tel mjög mikilvægt að við gerum heildstæða breytingu á örorkulífeyriskerfinu. Eins og hv. þingmaður þekkir væntanlega er það kerfi í dag mjög flókið, býður upp á skerðingar milli ólíkra bótaflokka sem og skerðingar vegna atvinnutekna. Það er gríðarlega mikilvægt að við náum þeirri heildstæðu breytingu þannig að við getum í raun gert það sem ég þykist vita (Forseti hringir.) að hv. þingmaður sé sammála mér um, þátt öryrkja til virkni án þess að þeir lendi í vandræðum með aðrar greiðslur sem þeir eiga rétt Sóttvarnayfirvöld bera ábyrgð á sóttvörnum en stjórnvöld bera mun víðtækari ábyrgð.

til að við fáum öll að vita hvert planið er. Er verið að fletja kúrfu? Er verið að eyða smitum? Er verið að berja niður bylgjuna, verja viðkvæma hópa, verja heilbrigðiskerfið? Rökstuðningurinn hefur aldrei komið, bara það almenna markmið að berja niður bylgjuna. Af hverju? Hver árangurinn af því? Það er það sem við erum að reyna að spyrja um. Af hverju telur ráðherra ekki þörf á að seinka því að skólar komi saman eftir áramót eins og sóttvarnalæknir leggur til? Væntanlega hefur sóttvarnalæknir ástæðu fyrir því að leggja það fram og þá hefur ráðherra aðrar ástæður til að sleppa því.

við samhengið um framtíðarsýn. Nú erum við á þeirri vegferð að reyna að tempra faraldurinn eins og við mögulega getum samhliða því að halda samfélaginu gangandi eins og hægt er. Sú lína hefur verið frá upphafi faraldurs að halda skólum

um leið og við tölum um andlega og félagslega líðan barna. Þá komum við að meginatriðinu og ábyrgðinni gagnvart því að taka ekki

Þá var niðurstaðan þessi og ég sem stend hér ber ábyrgð á því. Skólarnir eru komnir í frí, en (Forseti hringir.) skólamálaráðherrar taka samtalið við skólana, skólastjórnendur og starfsmenn skólanna, og meta stöðuna og fara yfir málið. Það var línan sem lögð var.

þar sem takmarkanir hafa verið tiltölulega erfiðar, leikskólar eru þekktir fyrir það að allir séu ofan í öllum í rauninni. En samt

Varðandi andlega og félagslega líðan og samhengi við allt annað þá tek ég undir með hv. þingmanni að við eigum að skoða þetta mjög víðtækt. Það breytir ekki því að við reynum alltaf að tempra veiruna án þess að stoppa samfélagið of mikið.

Smitum fjölgar og vandi, eða öllu heldur neyð, Landspítalans vex. Ástandið hefur reynt mjög á þolgæði þjóðarinnar sem hefur staðið eins og klettur í nærri tvö ár þrátt fyrir viðvarandi ófyrirsjáanleika og atvinnuleysi. Á sama tíma hefur aðbúnaður gjörgæsludeildar Landspítalans ekkert verið bættur þótt hann hafi þegar verið ófullnægjandi áður en heimsfaraldurinn skall á. á. Fyrir vikið hefur ítrekað þurft að fresta stórum og lífsnauðsynlegum aðgerðum vegna þess að ekki er hægt að veita fólki í gjörgæslumeðferð eftir aðgerðir.

geta sagt með vissu að fjölgun gjörgæslurýma og bættur aðbúnaður og kjör starfsfólks sé grundvöllur þess að okkur takist að lifa með veirunni til langs tíma, því að það er ekkert sem bendir til þess að hún sé á förum í bráð. Ég vil þess vegna spyrja hæstv. forsætisráðherra: Hyggst ríkisstjórnin halda áfram að vinna með harðar takmarkanir nokkrar vikur í senn og síðan hægfara afléttingar til að vernda Landspítalann eða mun ríkisstjórnin loksins bæta aðbúnað og mönnun gjörgæslunnar

Staðreyndin er sú að framlög til heilbrigðismála almennt voru aukin verulega á síðasta kjörtímabili, enda var þetta eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar. Þar gildir einu hvort horft er til spítalans, heilsugæslunnar eða geðheilbrigðismála, alls staðar hefur verið gefið í og raunar tel ég árangurinn ég árangurinn sem heilsugæslan hefur náð í gegnum þennan faraldur m.a. byggja á því að staða hennar var styrkt töluvert í aðdraganda hans. Það breytir því ekki að staðan var mjög þung eftir töluvert aðhaldssaman rekstur á spítalanum árum saman, það verður að segjast eins og er. Eins standa íslensk heilbrigðisyfirvöld frammi fyrir

en einnig endurhæfingarrými, sérstaka farsóttardeild í Fossvogi sem og opnun rýma til að tryggja betur fráflæðið frá spítalanum. Þó að það sé leiðinlegt að nýta það orð þá er það auðvitað eitt af því sem hefur lengi þurfti að bæta. að bæta. Í raun og veru hefur því verið staðið að uppbyggingu heilbrigðismála allt síðasta kjörtímabil og heldur áfram. En það liggur líka fyrir að þörfin er mikil.

Svör hæstv. forsætisráðherra snerust nú minnst um meginefni spurningarinnar sem var það hvort gjörgæsluþjónustan yrði efld verulega til að hún yrði ekki sá takmarkandi þáttur sem allar okkar aðgerðir snúast í rauninni um. Við erum alltaf að passa upp á það að þessi rými verði ekki yfirfull og þess vegna beitum við hörðum aðgerðum. Ég vil leyfa mér að spyrja hæstv. forsætisráðherra að því, að það blasir við að ekki er eining meðal þingmanna meiri hlutans um stefnu ríkisstjórnarinnar í þessum málum og eftir því sem best verður séð eru mjög skiptar skoðanir meðal ráðherranna sjálfra: Hvernig sér hæstv. forsætisráðherra fyrir sér að tryggja samstöðu í ríkisstjórninni og þingmeirihlutanum þegar allt bendir til þess að samstaða hennar minnki mun hraðar heldur en þolgæði þjóðarinnar?

Hvað varðar samstöðu þjóðarinnar og samstöðu innan ríkisstjórnarinnar þá vil ég segja að ég styð heilbrigðisráðherra fullkomlega í þeim aðgerðum sem hann ákvað að ráðast í í kjölfar tillagna sóttvarnalæknis. Ég vil benda á það, af því að hv. þingmaður nefnir traust þjóðarinnar, að ítrekað hafa kannanir sýnt bæði traust þjóðarinnar á heilbrigðiskerfinu og sóttvarnaráðstöfunum stjórnvalda.

Vegurinn er stórhættulegur og úr sér genginn og stendur engan veginn undir þeirri umferð sem um hann fer. Þar er ekki einungis vaxandi umferð ferðamanna, sem skiptir miklu fyrir héraðið, heldur er vegurinn lífæð byggðarinnar og ekið daglega með skólabörn um holótta skemmda vegi þar sem jafnvel stuttar vegalengdir verða að dagpörtum á ferðalagi við ömurlegar og viðsjárverðar aðstæður. Nauðsynlegt er að byggja upp veginn, breikka og leggja á hann bundið slitlag sem allra fyrst. Vatnsnesvegur er enn þá áætlaður á þriðja tímabili samgönguáætlunar, nokkuð sem íbúar landshlutans geta ekki við unað og við sem hér störfum ættum ekki að gera heldur.

Hér þarf hins vegar miklu meira til en smáskammtalækningar frá einu ári til þess næsta. Það þarf aðgerðir strax við uppbyggingu á Vatnsnesvegi þannig að hann geti gegnt því mikilvæga hlutverki sem honum er ætlað. Í stjórnarsáttmála segir, með leyfi forseta: „Markvisst verður unnið að lagningu bundins slitlags á tengivegi til að styðja við atvinnu- og byggðaþróun og auðvelda skólaakstur á svæðum sem nú búa við malarvegi.“ Mikilvæg stefnumörkun. Hyggst hæstv. innviðaráðherra beita sér fyrir því að framkvæmdum við Vatnsnesveg verði flýtt enn frekar og meira fjármagn veitt til þess að svo megi verða?

en geri ekki lítið úr upplifun fólks að keyra þann veg, sérstaklega á haustin. Staðan er sú að þegar ég kom í ráðuneytið fyrir nokkrum árum var þessi vegur ekki á neinni samgönguáætlun.

veg. Eins og hefur komið fram hjá hv. þingmanni hefur ríkisstjórnin lagt áherslu á uppbyggingu tengivega um land allt og við höfum sett sérstakt átak í það núna næstu árin en meira þarf til.

verði ekki að óbreyttu við stýrið á skólabílnum þegar langþráðar samgöngubætur verða orðnar að veruleika. Það viljum við náttúrlega ekki að verði niðurstaðan. Því þurfum við aðgerðir strax og um það þurfum við að sameinast og ég er klár til verka með ráðherra í því.

jákvæðar heitstrengingar um að afla meira fjár til tengivega. Ég er sammála hv. þingmanni að það er mikilvægt að ráðast sem fyrst í þetta. En ég vil ítreka að á liðnum árum hefur staða Vatnsnesvegar breyst. Hann er vissulega meira keyrður, umtalsvert meira, af heimamönnum vegna breyttra atvinnuhátta, fjölgunar ungra fjölskyldna á svæðinu en líka af ferðamönnum, sem er vel.

Það fara 500–600 millj. kr. í þennan veg á næsta ári og það er búið að setja restina af veginum inn á samgönguáætlun þannig að verkefnið varðandi þennan veg er að flýta því. Verkefnið gagnvart öllum öðrum vegum, og öllum öðrum skólabörnum sem keyra líka langan veg í öðrum landshlutum, er að fá meira fé í tengivegina og horfi ég yfir til ýmissa sem sitja í fjárlaganefnd til að fá stuðning við slíkt.

sem tilgreind eru í lögunum. Að stærstum hluta má rekja útgjaldabreytingar frumvarpsins til heimsfaraldursins og koma þær að miklu leyti fram á málefnasviðum heilbrigðisráðuneytisins. Við gerð fyrri fjáraukalaga ársins var ákveðið að nýta ekki fjárheimildir almenns varasjóðs fjárlaga vegna Covid-19 útgjaldamála. Þannig var horft til þess að viðhalda getu varasjóðsins til að mæta

Til viðbótar eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á 5. gr. um lántökur. Þar er lagt til að lánsfjárheimild ríkissjóðs verði lækkuð úr 430 milljörðum kr. í 270 milljarða

og hafi ekki áhrif á aðrar greiðslur til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega, svo sem húsnæðisbætur og sérstakan húsnæðisstuðning. Markmiðið er að aðrar greiðslur haldist óskertar þrátt fyrir þessa uppbót.

Að öllu jöfnu er gert ráð fyrir að kostnaður vegna starfsaldurshækkana jafnist út á móti því að yngri lögreglumenn taki við af þeim sem eldri eru. Það hefur ekki gengið eftir á þessu ári og urðu kostnaðaráhrif starfsaldurshækkana um 50 millj. kr. hærri en áætlað var.

Einingarverðið á miðju þessu ári hefur hækkað um 22% frá árinu 2018. Það hefur hækkað gjaldfærða orlofsskuldbindingu embættisins um 120 millj. kr. án þess að fjárveitingar hafi hækkað á móti og er því bæði óvæntur og ófyrirséður kostnaðarauki.

Ástæða þess að við viljum með þessum hætti taka utan um embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu er kannski fyrst og fremst sú að um er að ræða frávik frá meginbreytingu og þeirri meginútfærslu sem embætti og stofnanir ríkiskerfisins hafa þurft að plægja sig í gegnum vegna vinnutímastyttingar og er því einungis um frávik og einskiptisaðgerð að ræða.

viðburði sem eru mikilvægir fjáröflunarviðburðir sem ekki hefur reynst unnt að halda og því er lagt til að styrkja félögin með þessum hætti og þessum sérstöku ráðstöfunum.

í þessu samhengi. Við megum heldur ekki gleyma því að talað hefur verið um desemberuppbót til þeirra en hún skilar sér ekki vegna þess að skerðingarnar eru það brattar að

og við getum að sönnu kallað eftir þessum upplýsingum til viðbótar, þ.e. varðandi bólusetningu og skimun á landamærum. Það verður síðan

Forseti. Það er eitt í fjárlögum sem ég skil ekki, að vísu margt svo sem en þetta sérstaklega. Nú er það svo að Alþingi samþykkir fjárheimildir í allan fjandann,

Það yrði þá upplýst samþykki Alþingis að þetta væru almenn réttindi sem verði borgað fyrir sama hvað. En með eitthvað eins og Hefjum störf — er það sjálfsagt? Eða varðandi NPA — er það ekki sjálfsagt? Hver fær að ákveða hvort fjárheimildirnar haldi áfram og það sé borgað án samþykkis þingsins eða ekki? Hver fær að ákveða það, þingið eða ríkisstjórnin?

öðru lagi það sem er hægt að byggja upp á áætlanagerð. Vinnumarkaðsúrræði sem hér um ræðir held ég að hafi reynst gríðarlega vel og verið mikilvægt í þeim viðsnúningi sem við náðum í baráttunni við kórónuveiruna. Öll þessi fjáraukalög, öll þessi fjármálaumræða sem við höfum tekið hér í þinginu á undanförnum mánuðum vegna heimsfaraldurs, eru eiginlega fyrst og fremst birtingarmynd af því að við vorum hér í mikilli óvissu. Við vorum að reyna að bregðast við og eitt af þeim tækjum sem við notuðum í að reyna að bregðast við var að koma sem flestum út á vinnumarkaðinn aftur.

Það fækkaði fólki á atvinnuleysisskrá, það hjálpaði fólki að halda áfram störfum og í því ljósi held ég að verðmæti þess sé verulegt. Síðan er þetta fyrst og fremst umræða um tæknispurningu sem á fullan rétt á sér,

sé miklu betri en allar aðrar leiðir sem hafi verið lagðar til. Það er lykilatriðið: Betri en allar aðrar leiðir sem hafa verið lagðar til. Nær hún betri árangri? Við vitum það ekki af því að við vitum ekki hvaða aðrar tillögur voru lagðar til grundvallar.

Pólitískt mat getur alveg breytt niðurstöðu faglegrar stjórnsýslu. Það er kannski pólitík að velja byggðasjónarmið eða sóttvarnasjónarmið eða atvinnusjónarmið kvenna eða minnihlutahópa eða eitthvað svoleiðis fram yfir annað yfir annað mat sem stjórnvöld geta valið af því að stjórnsýslan segir að þetta sé betra heldur en hitt. Kannski er til einhver valmöguleiki sem er ódýrari en hentar síður út frá forsendum sem ríkisstjórnin vill

En að hafa ekki þessa valkosti, sýna þá ekki og sýna ekki að þetta sé besta niðurstaðan, helst bæði pólitískt og faglega, það á ekki að gerast. Það virðist hafa gerst í nákvæmlega þessu verkefni. Nú ætla ég ekki að segja neitt um hversu gott eða slæmt verkefnið er. Það skilaði augljóslega árangri,

þetta endar í 10,4 milljörðum á þessu ári í staðinn fyrir 4,3

ríkisins þegar kosningasamhengi er annars vegar. Skýrslum er stungið undir stóla af því að þær eru óþægilegar í umræðunni. Skellum milljörðum og tugum milljóna í gæluverkefni hægri, vinstri.

fullt af verkefnum sem hefðu skapað atvinnu til frambúðar, ekki tímabundin störf eins og hér um ræðir, til framtíðaruppbyggingar til að vaxa út úr kófinu,

kosningasamhengi ræður öllu. Ég vil hvetja til þess að svona nokkuð gerist aldrei aftur.

Og þó að meiri hlutinn sé alveg rosalega sammála eigin ráðherrum þarf hann samt að spyrja allt þingið til að virkja eftirlitsvald þess sem þessi ríkisstjórn hefur farið gríðarlega illa með.

ég er alveg sannfærður um að 13,8 milljarðar í nákvæmlega þau tækifæri hefðu búið til miklu fleiri störf.

Ég skil ekki af hverju það er ekki einu sinni reynt. Þetta var áhersla okkar hjá í Pírötum og minni hlutanum þegar Covid byrjaði. Tækifærið var augljóst: Setjum peninginn í nýsköpun þar sem hægt er að nýta hann í gjörsamlega breyttu umhverfi faraldursástands. Nýtum tækifærin sem eru til þrátt fyrir ástandið.

og þá eru ótaldir allir hinir sjóðirnir. En ríkisstjórnin var hrædd um að geta ekki komið fjárheimildunum í verk sem eru rosalega skrýtin rök, alveg stórkostlega skrýtin rök.

fullt af milljörðum í viðbót, keyrum næstum því 10 milljarða fram úr áætlun. Ekkert mál. Það er svo rosalega nauðsynleg aðgerð, sérstaklega yfir kosningar því að annars myndi atvinnuleysið vera miklu verra en það er.

Það var ekki pólitísk ákvarðanataka hjá ráðherra, það var geðþóttaákvörðun sem að mínu mati varðar landsdóm

En hjá meiri hlutanum er klassískt að mála allt sem pólitískan ágreining. Þegar stjórnarandstaðan gagnrýnir og reynir að sinna eftirlitshlutverki sínu þá er það bara pólitískur leikur eða eitthvað því um líkt.

Eitt af ábyrgðarhlutverkunum er að sýna þinginu þá virðingu að fjárheimildir séu á forræði þingsins, að eftirlit sé á forræði þingsins, að lagasetning sé á forræði þingsins.

Það þýðir að standa á við það sem stendur í lögum um að það eigi að vera 120 NPA-samningar sem ríkið á að borga með en það gerir einhverra hluta vegna ekki. Það þýðir að þegar það stendur í lögum að lífeyrir eldra fólks og öryrkja eigi að fylgja verðlagsþróun eða launaþróun, hvort sem er hærra, þá geri En hann gerir það ekki. Ég veit í alvörunni ekki af hverju. Maður hefði haldið að þetta væri algjört grundvallarmál.

allar tilraunir stjórnarandstöðu til að spyrja eðlilegra spurninga um faglega ákvarðanatöku, pólitíska ákvarðanatöku eða geðþóttaákvarðanatöku.

einfaldlega af því að á síðasta ári var launaþróun og verðlagsþróun vanmetin.

Það vantar að pæla í launaþróuninni. Það eru alls konar afsakanir sem við heyrum frá ráðuneytinu; að launaþróunin sé ekki lögbundið skilgreint hugtak, launavísitala sé eitthvað allt annað.

En það er ekki alveg eins skrýtið í þetta skiptið. Núna er bara endurtekning á þeim forsendum sem gjöfin var gefin síðustu jól. En þarna undir liggur líka kjaragliðnunin sem við verðum að laga.

nákvæmlega sömu fjölskyldum miklu meiri ábata, t.d. í nýsköpun og þróun út um allt land sem hefði skilað sér í fleiri störfum. Við vitum það hins vegar ekki af því að stjórnvöld gerðu ekki neinar greiningar á því hvað væri mögulegt að gera og hvað myndi skila mestum árangri. Það sem við höfum upplifað allan þennan faraldur eru handahófskenndar aðgerðir ríkisstjórnarinnar.

Við sitjum saman í fjárlaganefnd og ég vil sömuleiðis nota þetta tækifæri til að þakka honum fyrir þá vinnu og það samstarf sem við höfum átt í aðdraganda þessara

mikilvægt fyrir okkur og skiptir okkur miklu máli að hafa reynslumikið fólk í þessari nefnd, sem svo sannarlega er. En það sem mig langaði að spyrja hv. þingmann um, varðandi

Ég heyrði það líka á andsvari hans áðan að hann var ekki andsnúinn verkefninu sem slíku.

ítarlega af því að þær komu inn með skömmum fyrirvara. Við ákváðum bara að treysta því að þarna lægju ákveðnar faglegar forsendur að baki. En til viðbótar, ef við ætlum að vaxa út úr

Ég tek alveg undir með hv. þingmanni varðandi gildi og mikilvægi nýsköpunar og nýsköpunarsjóða fyrir íslenskt samfélag og atvinnulífið. Þetta er hlutur sem við verðum að styrkja og eigum að styrkja. Ég tel að

hér mjög afmarkaðan en mikilvægan þátt þessa frumvarps til fjáraukalaga. Fyrst vil ég segja að að velferðarþjóðfélag byggir á félagslegum réttindum. Það byggir ekki á sporslum. Við erum ekki einhverjir jólasveinar hérna, við erum ekki að gefa fólki í skóinn. Við erum löggjafi og við förum með fjárveitingavald ríkisins. Það er á okkar ábyrgð að tryggja að fólk sé ekki sett í þá stöðu að þurfa að hrópa á hjálp til þess eins að geta haldið jól. Það er á okkar ábyrgð. En þannig er einfaldlega staðan. Við búum í góðu samfélagi og flest höfum við það býsna gott. En einhvern veginn hefur okkur ekki tekist að búa til almannatryggingakerfi sem við getum verið sæmilega stolt af. Það er bara þannig. Eða hvernig getum við réttlætt það fyrir sjálfum okkur og öðrum að óskertur örorkulífeyrir sé aðeins 265.000 kr. á mánuði, langt undir lágmarkslaunum, fimm sinnum lægri fjárhæð en mánaðarlaun okkar hérna í þessum sal? Hvernig getum við réttlætt það ástand að mikill meiri hluti fólks með skerta starfsgetu, fólk á örorku, þurfi að neita sér um heilbrigðisþjónustu vegna kostnaðar? Við getum það ekki. Hvernig getum við réttlætt það fyrir sjálfum okkur og öðrum að mikill meiri hluti öryrkja eigi erfitt með að ná endum saman um hver mánaðamót? Við getum það ekki.

með henni erum við að horfast í augu þetta, við erum að viðurkenna þetta. Við erum að viðurkenna að okkur hefur ekki tekist að búa til gott kerfi fyrir fólk sem getur ekki unnið fyrir sér.

Við erum að viðurkenna vandann, við erum að viðurkenna þennan lágtekjuvanda, að það fyrirfinnst fátækt á Íslandi og að fátækt er vandamál. Þess vegna skiptir það máli og þess vegna er ég ánægður með þetta og þá samstöðu sem náðst hefur um þetta mál.

eigi heiðurinn af þessu öllu. Heiðurinn liggur auðvitað hjá fólkinu sem settist niður og skrifaði tölvupóst til þingmanna. Það er bara þannig. Þrýstingur frá almenningi virkar. Aktívismi virkar. Þetta staðfestir það. Það sannaði sig enn og aftur með þessu, munum það og þökkum fyrir það. Virðulegi forseti. Ég stend hérna sem varamaður hv. þm. Kristrúnar Frostadóttur í nefndinni. Hún er í sóttkví, þess vegna getur hún ekki verið hérna með okkur að ræða þetta frumvarp til fjáraukalaga,

Í því felst að allar fyrirsjáanlegar fjárráðstafanir skuli koma fram í fjárlögum. Í fjáraukalögum verði hins vegar einungis leitað heimilda til að bregðast við útgjaldatilefnum sem voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga en sýnt þyki að útgjöldin falli til á árinu og að ríkissjóður komist ekki hjá að greiða þau.“ Meðal ófyrirséðra gjalda sem ríkissjóður kemst ekki hjá að greiða og mælt er fyrir um í þessu frumvarpi eru 8,5 milljarðar kr. í aukafjármagnskostnað. Sá kostnaður er að uppistöðu vegna vanmats á verðbólgu á árinu.

Á móti þessu vega tæpir 10 milljarðar kr. vegna meiri verðbóta því að efnahagsviðsnúningur hefur verið ójafn og ber með sér mikinn verðþrýsting, sérstaklega á eignamörkuðum. Þá bætast tæpir 4 milljarðar kr. við rekstrarkostnað vegna verðlagshækkana sem færast yfir á fjárlög 2022. Beinn aukakostnaður ríkissjóðs á þessu ári vegna meiri verðbólgu en við var búist þegar síðustu fjárlög voru samþykkt er því rúmlega 13 milljarðar kr. Þennan verðbólgukostnað má að nær öllu leyti rekja til fasteignaverðshækkana, enda skýrir hækkun íbúðaverðs nær alla aukaverðbólgu í landinu umfram spár. Verðbólgan er að miklu leyti til afleiðing af hagstjórnarákvörðunum ríkisstjórnarinnar sem hefur með afstöðuleysi sínu gagnvart íbúðamarkaði skapað ójafnvægi í hagkerfinu, bæði til lengri og skemmri tíma.

Þetta ójafnvægi bitnar hvað harðast á viðkvæmustu hópum samfélagsins sem finna verulega fyrir verðlagshækkunum og íbúðaverðshækkunum. Rök 2. minni hluta fyrir fjárheimild til viðbótareingreiðslu til öryrkja fyrir jólin má rekja til framangreinds ástands: líkt og ríkissjóður kemst ekki hjá því að greiða sinn eigin kostnað vegna viðbótarverðbólgu kemst ríkissjóður ekki heldur hjá því að bregðast við neyð viðkvæmra hópa í samfélaginu vegna hækkandi verðlags í landinu.

mun hún og eingreiðslur eins og þessi aldrei koma í staðinn fyrir varanlegar kjarabætur fyrir þessa hópa. Þetta er hópur sem hefur setið eftir fjárlög eftir fjárlög og kjörtímabil eftir kjörtímabil, og við skulum aldrei halda að eitthvað svona geti komið í staðinn fyrir varanlegar kjarabætur. Baráttan heldur áfram og ég heiti því að við í Samfylkingunni munum halda áfram að berjast með kjafti og klóm fyrir því að á Íslandi verði komið upp almannatryggingakerfi sem við getum öll verið stolt af.

Ég byrja á lokaorðum hv. þingmanns um almannatryggingakerfi sem við getum verið stolt af því að það er einmitt það sem við viljum og það er akkúrat það sem við erum svo langt frá því að hafa. Það er nefnilega alveg rétt sem hv. þingmaður segir, að við værum ekkert að tala um einhverjar 53.000 kr. í sérstakan jólabónus til öryrkja ef kerfið væri bara í lagi. Þá þyrfti fólk ekki að senda þingmönnum tölvupóst og berjast með kjafti og klóm fyrir því að fá aðstoð til að klára árið.

einkenni á almannatryggingakerfi sem er ekki að gera sig, er sú barátta sem þurfti að heyja fyrir jólabónus kannski einkenni á einhverju í ríkisstjórninni sem er ekki þannig að hægt sé að vera stolt af því? Er það að ráðherra málaflokksins skuli ekki hafa náð þessu fram í sínum upphaflegu tillögum í gegnum stjórnarsamstarfið,

Ég verð að vera sammála hv. þingmanni um að það er ótrúlegur ósiður og ég held að allir hafi fengið nóg af því að

séu notuð sem afsökun fyrir því að neita hópum sem eru í viðkvæmri stöðu um kjarabætur hér og nú. Og fyrir vikið gerist ósköp lítið; árin líða bara einhvern veginn án þess að

almannatryggingakerfið okkar og hvernig komið er fram við öryrkja, hvernig þeir hafa það, það sýnir styrkleika samfélags okkar hvað við gerum vel þar? Nei, mér hefur

Fyrir ári voru íslensk stjórnvöld með metnað í loftslagsmálum tveimur skrefum aftar en þau eru í dag. Fjármálaáætlun setti markið á um 10 milljarða framlag til loftslagsmála á næsta ári. Þar af átti helmingur að fara í að niðurgreiða bíla

Þar kemur það manni á óvart, í ljósi þess að ríkisstjórnin hefur tekið ákveðið stökk að því er varðar það markmið sem að er stefnt í loftslagsmálum — nú er stefnt að því að draga úr losun um 55% fyrir 2030, það endurspeglast ekki með neinum hætti í fjárlögum og fjárlagabandormi næsta árs. Hvað varðar tekjuhliðina er kannski erfitt að fara að

Mig langaði að þakka hæstv. hv. þingmanni fyrir umfjöllunina um

eins og hún hefði engin áhrif hér á landi þrátt fyrir það. Hvað telur hv. þingmaður að við þurfum að gera til að tryggja að við fáum ekki enn þá hærri bakreikninga á næsta ári? Við vitum það að verðbólgan er komin upp fyrir 5%. Samt eru allar áætlanir í fjárlögum á næsta ári upp á 2,5%. Er ekki nauðsynlegt að gera eitthvað í þessum málum svo þetta sé eitthvað aðeins nákvæmara á næsta ári?

Það er alveg ljóst að einhver stærsti drifkraftur verðbólgunnar eru eignaverðshækkanir, hækkanir á húsnæðisverði.

með sterkum hagstjórnaraðgerðum til að verja fólk og fyrirtæki. Nú styttist í kjaraviðræður og Alþýðusamband Íslands hefur verið mjög skýrt með það að að verkalýðshreyfingin muni leggja það svolítið til grundvallar í sinni kröfugerð hvað verður gert í tilfærslukerfunum þegar kemur að barnabótum og öðru, og svo auðvitað þegar kemur að húsnæðismálum.

draga úr verðbólgu til lengri tíma, sé að styðja betur við almenna íbúðakerfið þar sem við erum í rauninni að endurreisa að einhverju leyti gamla verkamannabústaðakerfið. Það er ofboðslega góð leið til að auka framboð af

Virðulegur forseti. Frumvarp til fjáraukalaga var lagt fram á Alþingi þann 13. desember síðastliðinn. Frumvarpið gekk til fjárlaganefndar þann 15. desember og því gafst óvenjustuttur tími til umfjöllunar um efni þess í fjárlaganefnd. Þó að stuttur tími sé til stefnu er engu að síður hægt að gera mikilvægar breytingar á frumvarpinu til hins betra. Eins og fram kemur í frumvarpinu er afkoma ríkissjóðs talsvert betri en gert var ráð fyrir við setningu fjárlaga fyrir ári. Skýrist það m.a. af hröðum efnahagsbata og lækkandi atvinnuleysi. Tekjur ríkissjóðs eru 63 milljörðum kr. hærri en fjárlög ársins gerðu ráð fyrir. Því er til staðar svigrúm til úrbóta handa samfélagshópum sem ekki hafa fengið viðeigandi stuðning stjórnvalda í gegnum heimsfaraldurinn. Öryrkjar og ellilífeyrisþegar hafa orðið fyrir miklum neikvæðum áhrifum, bæði andlegum og félagslegum. Margir hafa þurft að einangra sig vegna undirliggjandi sjúkdóma og vegna sóttvarnaráðstafana sjúkdóma og vegna sóttvarnaráðstafana hefur ýmis þjónusta raskast. Þá hefur verðbólga aukist til muna undanfarið og bitnar það verst á þeim sem hafa lágar tekjur. Flokkur fólksins fagnar því að samstaða hafi náðst um að greiða öryrkjum jólabónus, 53.100 kr. skatta- og skerðingarlaust. Marga munar svo sannarlega um þá viðbót. Ríkisstjórnin var svo gott sem búin að þvertaka fyrir að greiða uppbótina en eftir mikla baráttu Flokks fólksins og flokka í stjórnarandstöðu og eftir ákall frá þúsundum öryrkja um hjálp er sigur í höfn. En ekki er nóg að tryggja öryrkjum eingreiðslu fyrir jólin. Fjöldi ellilífeyrisþega lifir undir fátæktarmörkum og á erfitt með að ná endum saman, sérstaklega um jólin þegar kaupa þarf gjafir og jólamat. Við í Flokki fólksins leggjum því fram tillögu til breytinga á frumvarpinu þess efnis að sama viðbót, 53.100 kr., verði greidd til þess til þess hóps ellilífeyrisþega sem minnstar tekjur hefur. Við leggjum til breytingu á útgjaldalið frumvarpsins þess efnis að þrjár neðstu tekjutíundir ellilífeyrisþega fái eingreiðslu fyrir sömu fjárhæð.

Þetta framlag, ásamt jólabónus öryrkja, verði það samþykkt á Alþingi, myndi sýna ótvíræðan vilja Alþingis til að gera úrbætur fyrir þá sem bágast standa í samfélaginu og vilja til að takast á við fátækt á Íslandi, einu allra ríkasta samfélagi heims, landi sem er í sjötta sæti hjá OECD yfir ríkustu þjóðir heims. Það er svartur blettur á íslensku samfélagi að umræða um fátækt sé jafn algeng og raun ber vitni,

með tillögu fjárlaganefndar. Flokkur fólksins leggur einnig til að hjálparsamtök sem annast matargjafir, matarúthlutanir, fái styrk úr ríkissjóði. Heildarfjárhæð styrkjanna verði 100 millj. kr. Þessi samtök sinna mikilvægu hlutverki og aðstoða fátækar fjölskyldur í sinni sárustu neyð. Eftirspurnin er alltaf mest um jólin og samtökin vilja gjarnan gefa meira en þau geta. Stuðningur við hjálparsamtök sem eru með matarúthlutanir er stuðningur sem skilar sér til þeirra fjölskyldna sem þurfa mest á hjálp að halda í samfélaginu. Hjálpum öllum að halda gleðileg jól. SPEECH_END

fyrir aðfangadag. Hver annar myndi sætta sig við sérstaka jólauppbót á Þorláksmessu? Er þetta ekki svolítið lýsandi dæmi

að Covid-ástandið er ekki betra en fyrir ári síðan, sennilega verra, og ástandið er verra hjá þessum fátækasta hópi þjóðarinnar, öryrkjum og öldruðum líka.

að ná þessu í gegn. Ég held að það hafi verið þrýstingur og samstaða stjórnarandstöðunnar sem var hér að verki. Þetta er eitt helsta baráttumál mál Flokks fólksins og búið að vera það, hann var stofnaður um hagsmuni þessa hóps.

fáið þið ekki neitt og allar kjarabætur bíða þangað til þið eruð búin að samþykkja okkar kröfur um kerfisbreytingar.

til þriggja hópa í þremur lægstu tekjutíundunum. Það er ekki há fjárhæð í heildarsamhengi fjárlaganna eða íslensks samfélags.

fara nokkrum orðum um þessi fjáraukalög og í raun umræðuna í kringum þau. Það er kannski ekkert endilega óvænt að við höfum við þessar aðstæður fjallað um nokkra fjárauka á árinu. Það er ekkert venjulegt við þetta árferði og ekkert fyrirsjáanlegt. Ekki er hins vegar hægt að slíta þessa umræðu algerlega frá umræðu um fjárlög vegna þess að í fjárlögum er hægt að koma í veg fyrir, við vissar kringumstæður og aðstæður a.m.k., að maður þurfi að fjalla um hluti í fjárauka. Fjárauka er falið að fjalla um hið ófyrirsjáanlega. En sumt af því sem hér er verið að ræða er ekki ófyrirsjáanlegt og hefði ekki þurft að koma til. Skortur á langtímahugsun mun nefnilega alltaf koma í bakið á okkur. Það voru allir flokkar hér inni samstiga í því í gegnum þennan faraldur að það þyrfti að verja fólk,

En það þarf líka að huga að því að allir þessir aðilar, fólk, fyrirtæki og atvinnugreinar, þurfa að halda sjó til frambúðar

Við höfum margoft bent á það, og fleiri stjórnarandstöðuflokkar, og lagt fram frumvörp, lagt fram þingsályktunartillögur, fyrirspurnir og annað slíkt, sérstaklega varðandi heimilin sem hafa verið hálfgerð afgangsstærð í öllum þessum faraldri. En það er líka alvarlegt þegar heilu atvinnugreinarnar eru nú ekki einungis í ótryggri stöðu í gegnum faraldurinn heldur eru blikur á lofti um að það gæti orðið erfitt til frambúðar. Svo við tökum bara dæmi sem kom fram í síðustu viku þá er talið að um 20% af öllum innan menningar- og listageirans hafi horfið úr greininni. Á sama tíma sjáum við fjárlög þar sem verið er að skera niður til þessara atvinnugreina. Hvernig ætlum við að tryggja að þetta fólk, sem er náttúrlega í haugasjó í þessum sóttvarnaaðgerðum,

Þetta er kannski sérstaklega alvarlegt vegna þess að konur eru enn hærra hlutfall í þessum greinum, og þá skiptir ekki máli hvort um er að ræða launþega eða verktaka og einyrkja, konur hafa orðið harðast fyrir þessu. Þetta birtist í fjárlögum á sama tíma og við vitum að skapandi greinar og skapandi hugsun mun þurfa að leika lykilhlutverk í samfélagi okkar næstu ár og áratugi ef okkur á einhvern veginn að farnast vel og við eigum að geta fótað okkur í þeirri gjörbreyttu heimsmynd sem við stöndum frammi fyrir. þessu hefði auðvitað þurft að taka í síðustu fjárlögum og þetta þyrfti að sjást í næstu fjárlögum en gerir það sem sagt ekkert. Að sama skapi hefðu stjórnvöld líka auðveldlega átt að sjá það fyrir að verðbólga, langt umfram það sem hún hefði þurft að vera, gæti komið í bakið á okkur og gæti verið efni til umræðu hér og afgreiðslu. Það liggur fyrir að beinn kostnaður vegna verðbólgu er um 13 milljarðar kr., 8,5 milljarðar í aukafjármagnskostnað og 4 milljarðar vegna rekstrarkostnaðar vegna verðhækkana. Það liggur líka fyrir, óyggjandi, að verðbólgukostnaðinn má nánast eingöngu skrifa á fasteignaverðshækkanir.

beint á þá aðila sem þurftu á fjármunum að halda, og það var sannarlega ekki fólkið sem var að velta því fyrir sér að fara að skipta um íbúð. Hér var þetta meira gert með því að veita Seðlabankanum og öðrum stofnunum tækifæri til þess að hleypa meira súrefni inn í hagkerfið með því að koma peningum af stað. Það var gert í gegnum bankana. Við vitum auðvitað hvernig bankarnir vinna; þeir lána fyrst og fremst peninga þar sem þeir eru nokkuð öruggir um að fá þá til baka. Og úr varð einhver merkileg stór og mikil fasteignabóla hér í miðri framboðskreppu sem varð til þess að

hvort sem menn komast að því að þetta hafi verið rétt eða rangt þá hlýtur þetta að vera atriði sem við viljum ræða hér inni og spyrja okkur um: Hefði þessum peningum e.t.v. verið betur varið frá stjórnvöldum sem beinn stuðningur við þá aðila sem þurftu á því að halda og hefðum við kannski verið í öðru verðbólguumhverfi? Þetta er náttúrlega sérstaklega slæmt vegna þess að það fólk sem minnstar hefur tekjurnar, það fólk sem varð alvarlegast fyrir þessari Covid-kreppu, gat ekki og var ekkert að velta því fyrir sér að nýta sér þá kosti sem voru í stöðunni.

þannig að við erum allt í einu komin með hóp sem er í vanda. Og tökum eftir því að vaxtahækkanir munu ekki bara bitna á því fólki sem var að stækka við sig eða skipta um íbúðir, þær munu bitna á öllum íbúðareigendum í landinu.

eða beinlínis örvunaraðgerðir hafa skapað nauðsyn á fjáraukanum. Og um það ætti þessi umræða snúast í miklu meira mæli. En svo ég hætti nú að vera neikvæður og komi að einhverju gleðilegu þá er það vissulega mikið fagnaðarefni

Það var margspurt um hana í óundirbúnum fyrirspurnum við fleiri en einn og fleiri en tvo ráðherra og því var alltaf vísað á bug að til greina kæmi að standa að einhverju slíku. Það væri ekki fyrirhugað. Og stjórnarliðar sem ekki sitja í ríkisstjórn komu ekki hingað í umræðuna og gáfu okkur einhverjar vonir um að til stæði að styðja þetta með okkur. Fyrir vikið hefur afgreiðsla á þessu dregist svo fram úr hófi að nú gengur maður undir manns hönd úti um allan bæ í öllum stofnunum til að tryggja að þetta blessaða fólk, sem er sannarlega ekki ofhaldið af þessum 53.000 kr.,

við veittum þetta í fyrra vegna Covid. Aðstæðurnar eru svo sannarlega ekki betri núna, með verðlagshækkunum og áframhaldandi faraldri, þannig að við ætlum að gera þetta aftur núna.

Þetta linar erfiða stöðu og þetta er vissulega nauðsynleg og góð eingreiðsla, sem hefði reyndar mátt ná til fleiri.

En við getum ekki skýlt okkur endalaust á bak við það að hér standi fólk í fátækraröð og hér sé fólk í vanlíðan og erfiðleikum og geti ekki gefið börnum og barnabörnum jólagjafir bara vegna þess að við höfum ekki náð utan um eitthvert kerfi sem við skópum sjálf. Ekki mun standa á Samfylkingunni, og ég held ekki öðrum stjórnarandstöðuflokkum, að ráðast í endurskoðun á kerfinu. Og raunar höfum við lagt fram frumvörp

Frú forseti. Ég er hjartanlega sammála því að húsnæðismálin eru risamál og það myndi auðvitað stórbæta stöðu okkar ef við næðum einhverri góðri

að búa til kerfi sem tryggir stöðugra framboð og það á að vera hlutverk ríkisins að gera það, ekki minnst. Samfylkingin hefur reyndar lagt fram frumvarp sem vonandi kemst á dagskrá, um tvöföldun þessara stofnstyrkja, m.a. vegna þess að það þarf að gera það til að ná þessu markmiði. Við þurfum líka til lengri tíma til að þróa heilbrigðari húsnæðismarkað sem byggir ekki bara á séreignarstefnu heldur gerir líka ákjósanlegt að vera leigjandi. Þegar maður mætir einu sinni á ári á þetta íbúaþing stjórnvalda, þar sem dregin er upp glæran um að könnun hafi sýnt að aðeins þriðjungur

Hann er eins og góður ræðumaður, hann blandar saman súru og sætu til að allir fái eitthvað fyrir sinn snúð. Manni finnst stundum þegar maður stendur í þessari pontu — og ég hef ég nú gert það í nokkur ár þó að

Auðvitað vitum við að tímarnir hafa verið skrýtnir. Þeir voru mjög skrýtnir í fyrra og þar á undan. En þeir hafa ekkert verið svo ofboðslega skrýtnir núna. Þetta er viðvarandi ástand en samt

Það er gaman að fá hv. þm. Jón Steindór Valdimarsson aftur hingað í hús. Ég held að við þurfum að sætta okkur við að þurfa að ræða þessa hluti aftur og aftur en ég trúi því að dropinn holi steininn.

þar sem flokkarnir hafa kannski hver og einn skýra sýn en eru of ólíkir til að geta sameinast um hana. Það er það sem við höfum ekki. Niðurstaðan af því verður bara að fólk heldur áfram að berja í brestina, það ekki einu sinni nógu vel þannig að þeir stækka. Ég trúi því nú að það komi sá dagur að kjósendur velji sér fólk og flokka sem hafa skýr markmið og skýra framtíðarsýn eða velji sér þannig samsetningu að það auðnist að velja líkari flokka saman. Þá er einhver von um að við getum séð einhverja langtímahugsun. En ég get bara ómögulega séð að slík von sé uppi þegar þú ert með ríkisstjórnarflokka sem hafa þá sögu síðustu fjögur árin að vera meira að rífast innbyrðis heldur en við stjórnarandstöðuna og mál hafa jafnvel dagað uppi á ríkisstjórnarborðinu. Öll höfum við hér séð

og alvöruáhrif. Tíminn er nú svo stuttur hérna en af því að hv. þingmaður nefndi í lok ræðu sinnar evruna, sem er einmitt dæmi um að við viljum ekki tala um grundvallaratriði, og kosti og galla krónunnar við að upplifa núna vaxtahækkunartímabil, við erum að upplifa verðbólgu. Margt af þessu veldur auðvitað miklum búsifjum og það er ekki að sjá t.d. í fjárlagagerðinni að menn séu yfirleitt að taka það með í reikninginn. Þannig að ég tek undir

En hv. þingmaður getur sér rétt til að við erum sammála um að evran er valkosturinn sem við eigum að horfa á. Sá

en ekki síst þeim atvinnugreinum sem stjórnarsáttmálinn talar dálítið fjálglega um að við þurfum að leggja áherslu á, nýsköpunargreinunum sem eru mjög háðar að við séum í stöðugu umhverfi. Við höfum séð dæmi um að allur hagnaður hafi bara fokið út um gluggann hjá mjög merkilegum og góðum fyrirtækjum á nokkrum mánuðum vegna gengisbreytinga. Þannig að um þetta erum við hv. þingmaður sammála.

Nú tek ég undir með hv. þingmanni að auðvitað er gott að vera ekki bara neikvæður í ræðum og ég vildi auðvitað gefa hv. þingmanni tækifæri til að vera líka jákvæður í andsvörum. En að sama skapi hlýt ég að koma inn á að að meiri hlutinn þráast við í heila viku og vill ekki viðurkenna að til standi að koma með þessa eingreiðslu. Og núna allt í einu á að gera það og þá er allt í einu komin rosaleg tímapressa vegna þess að annars kemur þetta ekki inn fyrir jól. En hvar skyldi ábyrgðin liggja að við séum komin í þessa tímaþröng með þetta úrræði? Sumir vildu kannski reyna að beina henni að stjórnarandstöðunni en auðvitað á þessi ábyrgð heima hjá ríkisstjórninni og stjórnarmeirihlutanum

algjörlega burt séð frá því hvað það þýðir fyrir þingið, fyrir gæði fjárlaga, fyrir tímann sem við höfum til að ræða fjáraukann, fyrir tímann sem við höfum til að ræða hvernig þingið, sem fer með fjárveitingavaldið, vill ráðstafa því valdi sínu.

að leggja af stað út í búð þremur mínútum fyrir lokun, þótt það hefði getað mætt klukkutíma fyrr, eru minni líkur á að það komi að búðinni opinni. Þetta mátti ríkisstjórnin alveg vita þegar hún ákvað haustkosningar.

að taka tilboði og óskum stjórnarandstöðunnar á þeim tíma um að vera með vorkosningar. Ég held að það sé heppilegri tími fyrir okkur eins og við höfum hagað hlutunum. Auðvitað komu þarna óvæntir hlutir inn í inn í sem gerðu hlutina kannski ekki betri en það er eitthvað sem segir mér að ríkisstjórnin hafi jafnvel líka nýtt sér það tækifæri til að hræra aðeins í pottunum og draga upp einhvern rétt sem enginn veit enn hvað mun kosta eða hvernig mun líta út. En ljótasta birtingarmyndin er auðvitað sá óþarfadráttur í nokkra daga á þessari eingreiðslu sem tefur þá nauðsynlegu úrbót, neyðarúrbót.

Já, vissulega gat ríkisstjórnin samkvæmt lögum setið í jafnvel mánuð í viðbót en ég held að þetta hafi verið þaulskipulagt vegna þess að ef þau hefðu setið mánuð í viðbót hefðu þau þurft að leggja fram fjárlög.

En ég held að það sé ekki til komið vegna þess að einstakir flokkar í ríkisstjórninni hafi ekki vilja til að hrinda góðum hlutum í framkvæmd. Ég held að það snúist einfaldlega um það sem ég var að ræða við hv. þm. Jón Steindór Valdimarsson. Hér erum við bara með svo ólíka flokka að þeim líður best þegar ekkert gerist vegna þess að þau geta ekki komið sér saman um afdrifaríkar eða stórar ákvarðanir sem við þurfum á að halda til framtíðar. Verkefni stjórnmála næstu árin er auðvitað að

til öryrkja. Við erum einmitt að reyna að koma því máli frá okkur þannig að sómi sé að og það verði til þess að hægt verði að

og þurfa mest á því að halda hafa beðið og beðið eftir réttlætinu. Þessi hópur beið eftir réttlætinu í fjögur ár,

Það sem er kannski svolítið skrýtið með þá hækkun, sem kemur til framkvæmda um áramótin, er sú staðreynd að verðbólgan er komin á fullt skrið.

Við getum auðvitað ekki skráð inn í framtíðina hvernig þróunin verður á þessum faraldri en við sjáum að það er alltaf verið að tala um að núna sé

og þá sérstaklega þá sem búa við hvað verstu skilyrðin, öryrkja og eldra fólk. Í því sambandi langar langar mig að spyrja hv. þingmann. Nú er talað svolítið um það að við séum jafnvel að fara inn í nýjan faraldur með ómíkron-afbrigðinu og við séum jafnvel að fara að takast á við enn meiri bylgjur en við höfum þurft að takast á við hingað til. Þá er kjörið tækifæri, myndi maður halda,

hv. þingmanni að það er margt sem hægt er að gera til að auðvelda líf þessa fólks og ég veit að ég og hv. þingmaður munum berjast fyrir þeim hér áfram.

víða við og kemur okkur nú ekki á óvart að hann er vel heima í ýmsum afkimum þess kerfis sem honum varð tíðrætt um.

nú stendur fyrir dyrum heildarendurskoðun og ráðherra málaflokksins hefur uppi mjög góð áform um að lagfæra allt sem úrskeiðis kann að hafa farið,

Hefur hann einhverja trú á því að loforð af þessu tagi skili árangri? Og þá um leið kannski að bæta við í öðru lagi: Hvað er það sem veldur því að þetta virðist vera svona gríðarlega erfitt? Við vitum að kerfin eru ekki fullkomin, langt frá því, og um þau erum við að ræða. En einhvern veginn virðist vera svo erfitt að laga þetta.

Dauðadæmt frá byrjun. Eina leiðin inn til að búa til svona kerfi er að tala við þá sem eiga að fara inn í kerfið, fá þá að borðinu, láta þá sem eru þar

Þá er einmitt spurningin um þá sem höllum fæti standa, hvort sem það er félagslega eða heilsufarslega, öryrkjar og aldraðir: Er ekki akkúrat tíminn þá til að bæta í atriði sem varða t.d. sjúkraþjálfun, sálfræðiþjónustu, iðjuþjálfun og hvað það kann að heita, til að létta undir með fólki?

fyrir síðustu kosningar. Þannig að ég vil hvetja hv. velferðarnefnd og hæstv. heilbrigðisráðherra áfram í þeirri vinnu að við hugum að fjölbreyttari lausnum, að koma til móts við

en getum svo tekið betri umræðu um fjárlögin og stóru stefnuna í fjármálum strax að því loknu.

og ég ætla að fara yfir nokkur atriði í þessu samhengi. Fyrst er rétt að við rifjum það upp hvernig fjármál ríkisins eru skipulögð. Þau eru skipulögð með þeim hætti að við erum með fjármálastefnu,

og ég held að það sé óhætt að segja að Covid-faraldurinn sé dæmi um slíkt. Enda var það þannig þegar sá faraldur hófst hér og enginn vissi í rauninni við hverju var að búast að þáverandi sitjandi ríkisstjórn, ríkisstjórn, sem er að mestu leyti núverandi, var nokkur vandi á höndum. Hvernig átti að bregðast við? Enginn vissi nákvæmlega hvaða áhrif þetta hefði, hvaða tíma þetta myndi taka eða hvaða úrræða þyrfti að að grípa til. Á þeim tíma var það algerlega ljóst að stjórnarandstaðan lagði sig í líma við að greiða götu þessara mála.

en það er bara u.þ.b. rúmur helmingur. Ég held að mér sé óhætt að fullyrða að það hafi ekki mætt neinni mótspyrnu og það hefur ekki verið tafið fyrir því á nokkurn einasta hátt hafi verið til þeirra úrræða þrátt fyrir að stjórnarandstaðan hafi vissulega haft ýmislegt við það að athuga hvernig staðið væri að mismunandi aðgerðum í þessu samhengi. Þannig að það er ekki vandamálið og stjórnarandstaðan hefur ekki lagst gegn mörgum af þessum útgjöldum.

við stjórnarandstöðuna um hvernig best sé að standa að málum. En það er líka ljós í myrkrinu og sérstaklega er það gleðilegt að tekið var undir óskir minni hlutans, stjórnarandstöðunnar, sem er auðvitað rangnefni, stjórnarandstaða. Ég kann ekki við það. Mér finnst að það sé engin sérstök andstaða við stjórnina. Hins vegar er þetta minni hluti og hann veitir stjórninni aðhald. Það er mjög mikilvægt hlutverk að veita ríkisstjórn aðhald. En í öllu falli tókst

Það má hrósa meiri hlutanum fyrir að hafa tekið undir það þótt það væri talsvert átak að fá hann til þess.

í samhengi við fjárlagagerðina og hvað menn eru að hugsa til framtíðar um þessi mál. Það hefur skort nokkuð á að framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar væri skýr.

togstreita, ég ætla að orða það pent, innan ríkisstjórnarinnar um það hvaða leiðir eigi að fara til að takast á við faraldurinn

Það þarf að reyna að hugsa fram í tímann og það hefur mjög mikið verið kallað eftir fyrirsjáanleika í aðgerðum. Því hefur jafnan verið svarað þannig að

geti annast þá sjúklinga sem þangað leita og það verði að vera þannig að hún muni ekki á sama tíma

að flöskuhálsinn í heilbrigðiskerfinu, sem er bráðaþjónustan og það sem henni tengist, ræður algjörlega ríkjum um það hvað við þolum mikil smit í samfélaginu.

Þetta er búin að vera stefna í tvö ár, allan faraldurinn, að passa upp á heilbrigðisþjónustuna,

vera í samfélagi þar sem lífið getur gengið mun eðlilegar fyrir sig. Því að auðvitað kostar þetta ekki bara peninga, ég vil ekki bara tala um einhverja peninga og afkomu afkomu einhverra fyrirtækja eða halla á ríkissjóði eða hvað það nú kann að vera, sem er gríðarlega mikilvægt viðfangsefni engu að síður. En við erum auðvitað að tala um heilsu fólks og það að fara sífellt inn og út úr einangrun og sóttkví, vinna heima, vinna að heiman

Þess vegna er þeim peningum er ekki illa varið til að reyna að losa um þennan flöskuháls til þess að draga úr þeim miklu samfélagslegu áhrifum sem ella verða. sem ella verða. Hér hefur ríkisstjórnin því miður ekki staðið sig sem skyldi. Það verður bara að segja umbúðalaust, nákvæmlega eins og það er. Þetta er kannski það alvarlegasta í kringum allt þetta. Ég hef grun um að ef fram heldur sem horfir munum við aftur sigla inn í tímabil á sama tíma að við verðum hér að afgreiða fjáraukalög. Reyndar hef ég trú á því að það þurfi að afgreiða fleiri fjáraukalög á næsta ári vegna þess að fyrirhyggjan er ekki næg, planið er ekki nógu skýrt.

að ég hafi þessa ræðu mína ekki mikið lengri, en mér finnst þetta vera bara svo mikið kjarnaatriði í því sem við erum að gera. Fyrirhyggjan, að að sjá fyrir hvað gerist eða getur gerst. Það verður að gera meiri kröfur um það til stjórnvalda að menn séu með viðbragðsáætlanir, viðbragðsplön við því. Hér er ég að tala til stjórnvalda. Ég er ekki að tala til heilbrigðiskerfisins og ég er ekki að tala til sóttvarnayfirvalda eða þríeykisins margfræga, sem ég held að hafi unnið mjög gott starf og á miklar þakkir skildar. En það er þetta með fyrirhyggjuna, og nú ætla ég að venda mínu kvæði örlítið í kross hér í lokin og benda á dæmi um fyrirhyggjuleysi eða að menn virðast ekki hugsa hlutina til enda. Í fjáraukanum er að finna talsverða aukningu á framlagi til endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar. Það er í sjálfu sér fínt.

að það er þrefalt hærra, þetta aukaframlag, en aukningin sem boðuð er í fjárlögum næsta árs. árs. Það er eins og menn geri þá ráð fyrir því að kvikmyndagerðin verði umtalsvert minni á næsta ári en á því síðasta. Það skýtur nokkuð skökku við þegar menn boða mikið átak

er alls ekki nægjanleg og þess vegna lendum við alltaf aftur og aftur í þessum fjáraukaumræðum. Þetta er Þetta er mjög vont fyrirkomulag og allur agi hverfur. Og því miður erum við að færa okkur nær því ástandi sem var þegar það var sem verst verst er mjög miður. Ég held að það sé ekkert annað hægt að gera en að hvetja ríkisstjórnina til dáða í þessum efnum og vanda sig mun betur en hingað til.

Hæstv. forseti. Það er virkilega ánægjulegt að sjá að meiri hluti fjárlaganefndar hlustaði á ákall öryrkja um skerðingarlausa eingreiðslu fyrir þessi jól. Það var ákall sem við í stjórnarandstöðunni höfum látið óma hátt hér innan veggja Alþingis; ákall sem átti svo sannarlega rétt á sér enda ákall frá þeim sem lifa við hvað kröppust kjör; ákall sem hæstv. ráðherrar ríkisstjórnarinnar voru ekki tilbúnir að hlusta á og reyndu að kæfa með blaðri um þörf á kerfisbreytingu.

voru nægilega margir stjórnarliðar sem áttuðu sig á að nauðsynlegt væri að tryggja öryrkjum þessa uppbót. Þeim þakka ég fyrir að hlusta. Þeim þakka ég fyrir að hafa látið réttlætið og jöfnuðinn sigra. Kæru öryrkjar, rödd ykkar skiptir máli. Látið hana áfram heyrast því að það er enn langt í land að þið njótið þess jöfnuðar sem þið eigið skilið. Hæstv. forseti. Það er von mín að hv. þingmenn standi saman og klári það formlega ferli sem tengist þessari eingreiðslu nú strax í kvöld svo Tryggingastofnun geti greitt þetta út strax á morgun.

og það er mikið ánægjuefni að á það skuli hafa verið hlustað. Ég held að það geri mun fleiri en sjálfa þiggjendur þessa framlags glaða í hjarta. Ég lýk lofsorði á ríkisstjórn sem hlustar á hugmyndir, hvaðan sem þær koma. Ég treysti því að þetta sé mjór en mikils vísir og að almannatryggingakerfið verði þegar í upphafi næsta árs tekið til algjörrar endurskipulagningar í þágu þeirra sem á því þurfa að halda.